Prelazimo na izvješće Mandatno-imunitetno povjerenstva, dakle to je ova prva točka A izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Zvonimira Mršića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Dražena Pandeka. Škvarića. Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće. zaprimilo pisani zahtjev zastupnika Zvonimira Mršića kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje, temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor s danom 24.veljače. Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor SDP-a Hrvatske odredila je da kao zamjenik zastupnika Draženko Pandek započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnika Zvonimira Mršića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Zvonimira Mršića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika te jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 24. veljače 2012. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Zvonimira Mršića, a zastupničku dužnost sukladno stavku 9. Stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započet će obnašati zamjenik zastupnika Draženko Pandek. Hvala. Otvaram raspravu. Nema. Onda zaključujem raspravu i prije moramo utvrditi kvorum kako inače idemo u postupak glasanja pa bih molio da se uključimo se vidi koliko nas je. Treba stisnuti nulu.

Prisutno nas je po elektroničkom glasanju 97 mada vjerujem da nas je više u dvorani. Hvala. Dajem na glasovanje Dajem na glasovanje prijedlog odluke koju je podnijela gospođa predsjednica Mandatno-imunitetno povjerenstva. Tko je za taj prijedlog odluke molim da se izjasnimo elektroničkim glasovanjem?

Utvrđujem da je odluka donesena većinom glasova 106 glasa za i 2 suzdržana. Sada bih molio zastupnika Pandeka za prisegu. Prisega se daje na način da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga zastupnik kada je prozvan ustaje i odgovara prisežem Tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH". Boris (SDP)** Hvala lijepa. Čestitam zastupniku Pandeku i želim mu puno uspjeha obavljanju njegove dužnosti. B izvješće o zahtjevu za davanje odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv Josipa Vukovića zastupnika u Hrvatskom saboru. Izvolite gospođo Gordana Sobol predsjednice Mandatno-imunitetno povjerenstva. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je na svojoj 5. sjednici održanoj 8. ožujka 2010. zahtjev privatnog tužitelja TD Radio Psunj d.o.o. iz Nove Gradiške za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv Josipa Vukovića zbog kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona. Gospodin Josip Vuković zastupnik je 7. Saziva Hrvatskog sabora te na osnovu članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istog ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: "Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Josipa Vukovića po privatnoj tužbi tužitelja TD Radio Psunj d.o. iz Nove Gradiške zbog kaznenog djela klevete iz članka 200.stavka 2. Kaznenog zakona." Obrazloženje. Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjenih djela treba davati odobrenje za pokretanje kaznenog postupka isto tak i sudu koji vodi kazneni postupak kako bi mu se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja sudbenu vlast. u slučajima privatnih tužitelja kao i slučajevima kada oštećenik kao supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika jer je državni odvjetnik ustanovio da nema osnova za pokretanje ili vođenje kaznenog postupka, Povjerenstvo će Hrvatskom saboru predložiti uskraćivanje odobrenja. Naime, stav je Povjerenstva da institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s time morale poduzeti moglo bi onemogućiti zastupniku obnašanje njegove redovne zastupničke dužnosti te time utjecati i na rad Hrvatskog sabora. Kazneni postupak može se pokrenuti i nakon isteka mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. donese odluku o uskraćivanju odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Josipa Vukovića. **Šprem, Boris

Utvrđujem da je odluka donesena većinom glasova, 107 glasova za i 3 suzdržana. Hvala lijepa.